**Šprem, Boris (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio višekorisničkog Programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenta pretpristupne pomoći za 2011. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 90 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili ranije. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ovdje je gospodin zamjenik Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fonda EU. Ne? Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prijavljenih za raspravu nema pa ja utvrđujem da je rasprava o tekstu zakona završena. To je pomalo kontroverzno jer rasprave nije ni bilo, ali tako Poslovnik nalaže i kažu da to trebam tako reći. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.